Уважаеми народни представители, продължаваме обсъждането на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Дотук се изказаха господин Местан, господин Багдасаров, госпожа Дукова. Заявка за изказване има от госпожа Богданова. Госпожо Тилева, вие – също. Има думата

Затова ми се ще да кажа няколко неща, които задължително трябва да прозвучат в тази зала. Аз се отнасям изключително сериозно към приемането на един Закон за училищното образование, за народната просвета или както и да се казва той. Запазвам си правото да бъда критична към всички текстове, които ще бъдат свързани с българското училище и ще гарантират неговите законодателни възможности да бъде по-добро, по-ефективно и да гарантира качество. Знам, че подобен закон не се пише лесно и затова се изкушавам да припомня на колегите от ГЕРБ, които днес ми връчиха стикер – благодарна съм, „приемете Закона за образованието”. Колеги, опасно е да кажете, че това, което днес трябва да гледаме, е Законът за образованието, тъй като така или иначе приемането на подобен важен закон наистина изисква максимален консенсус в тази зала. Той не беше постигнат миналата година, когато този закон беше влязъл вече в пленарната зала, включително и по време на първо четене. Днес той отново е на нашето внимание и за да бъда коректна към вносителите, искам да призная, че тогава, когато Комисията по образование започна неговото разглеждане, аз казах, че ще гласувам „въздържала се” по него, тъй като колегите са включили в тази му редакция и някои текстове, които бяха предложени от мен по време на второто четене, на версията, гледана в Четиридесет и първото Народно събрание. Напомням обаче на колегите и те много добре знаят следното: първото Народно събрание, с мнозинство на колегите от ГЕРБ, намери готов Проект за Закон за училищното образование, направен от екипа на Даниел Вълчев, и тогава на първите наши заседания беше гарантирана, заявена публично приемственост на това, което е направено и готовност по този вече закон, който е с висока степен на готовност, да се работи в пленарната зала. Това не се случи. Имаше един вариант, който беше посрещнат с много несъгласие от гилдията, след което, независимо че има приета от Народното събрание програма през 2007 г., колегите от екипа на министерството направиха концепция за закона, тоест нов документ, и едва в края на своя мандат те внесоха този закон, който с малки корекции ние ще гледаме днес. Аз моля да бъдат съгласни с това, което те самите доказаха със своето поведение, че приемането на подобен закон е важна работа, че тя не може да стане в първите шест месеца от съществуването на ново мнозинство, на нов екип на министерството и то подкрепян от политически партии и групи, които не са подкрепили този законопроект, внесен днес на първо четене. Ние нямаме никаква нужда да си играем на инат, да твърдим, че само това, което вече е гледано и е получило подкрепа от едната част от Народното събрание, но не и от другата, е най-доброто, задължително единственото и най-важното. Аз си мисля, че имаше коректност в това, което предложиха колегите от Комисията по образование – нека да изчакаме новия законопроект, който ще внесе екипът на министър Клисарова чрез Министерския съвет, да правим тогава общото обсъждане, защото е ясно, че има принципи и текстове, по които ние няма как да бъдем единодушни. Няма как да се съгласим със задължителното обучение от четири години, макар и във формите на предучилищното образование, няма как да се съгласим с неизчистения, според нас, ред за управление на училищата. Имаме своите претенции към начина на финансиране на системата. Тоест този разговор, който ние вече сме водили и трябваше да получи алтернативен прочит, за да търсим по-доброто. Ние днес не търсим това. Ние днес правим една пледоария, че неприемането на един законопроект, оспорен от една част от нас, е престъпление към българските ученици. Ще бъдем трайно несъгласни с това, че единствената законодателна версия е тази, че единственият проблем на българското училище е неприемането на новия закон, макар че той е важен проблем за системата, дотолкова доколкото тя трябва да работи при при условия на абсолютна яснота, и че в края на краищата не можете да не си признаете, че колкото и неправителствени организации да застанаха зад този законопроект една немалка част от гилдията, от нашата собствена колегия имаше сериозни претенции към него. Искам да Ви кажа следното. Аз съм консенсусен човек тогава, когато трябва да търсим общо решение, и съм критична, независимо кой е вносителят на законодателни решения, ако не ги харесвам. Само че мисля, че тази политика на инат не решава ничии проблеми, особено когато става дума за образование. Защото след няколко време ние с Вас ще гледаме и поправки в Закона за професионалното образование и обучение. Аз Ви питам: след като Вие сте внесли един такъв законопроект, готов от Вас в края на Вашия мандат, предвидили сте примерно системата за дуално образование и обучение, Вие твърдите ли, защото аз твърдя, че не е така, че Вашата версия за закона дава всички възможности тази дуална система да бъде развита? Нищо подобно! Тя предполага допълнителни записи в този закон, тя предполага друг тип законодателство, тя предполага комплекс от мерки. Няма ги, колеги! Ние можем и ще се върнем към този спор. Или правим законодателство, което гарантира добър старт на всички законодателни промени, или продължаваме да гадаем кой използва повече сложни чужди думи. Това не прави закона модерен. Модерен закон може да бъде само този, който може да бъде успешно прилаган – ще припомня – от София през Кайнарджа до Гърмен. Тоест във всички видове училища, в които се учат български деца, на които и във Вашия закон, и в нашите разбирания са подкрепили един и същи принцип – равен достъп на всяко българско дете до качествено образование. Не сме свършили тази дискусия. Налагането на тезата, че ако днес не вземем едно или друго решение с консенсус, който потенциално няма, ще направим беля, извинявайте, е натискане на емоции, от които в момента никой няма нужда. Аз няма да подкрепя законопроекта. Всичките си аргументи съм изговорила преди една година. Една немалка част от Вас са ги чули, гилдията ги знае. В момента следва ответната реакция за това как, според нас, трябва да изглежда този законопроект с разбирането, че част от текстовете са консенсусни. Ние сме хора, които разбираме от образование и не спорим тогава, когато мислим еднакво. Но когато има различие, оставете технологията да стане факт. Оставете цялото разбиране за това как ще изглежда образованието – предучилищно, училищно, професионално, да стане факт, да стане ясно. Когато цялата законова рамка е факт, тогава ще я обсъждаме и ще я приемаме с разбирането, че можем да направим успешен старт на закона в момента, в който стане факт. В момента ще си мерим отново познатите думички и ще стигнем до същата тази задънена улица, до която се озовахме – до четиридесет и един члена в края на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание. И не двата месеца прекъснат мандат на ГЕРБ е проблемът. Проблемът е, че правенето на такъв закон е сериозно нещо. Той се прави умно, грамотно и комплексно. Всичко останало са политически задявки, от които никой няма нужда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Богданова. Има ли желаещи за реплики? Заповядайте, госпожо Дукова. Докато дойдете само да Ви кажа: има заявени изказвания от госпожа Тилева, госпожа Иванова, Ирена Соколова, Корнелия Маринова, Красимира Анастасова, Ирена Коцева…

изказване. При така създалата се ситуация, уважаеми народни представители, в 12,30 ч. трябва да започне редовният контрол. Така че очевидно дискусията няма да можем да я изчерпим днес. Давам думата на госпожа Аксения Тилева за изказване. Заповядайте, уважаема госпожо Тилева.

За мен образованието е кауза, а не поле за политически битки. Искрено се надявам, че това е така за повечето народни представители. Ще ми се да вярвам, че в края на тази дискусия това ще стане така за всички народни представители, затова предлагам да спрем с политическия дебат и да обърнем внимание на професионалната част от това, което имаме като предложение. Изказвам се на базата на опита, който имам повече от 20 години като директор на предучилищна образователна институция. Законът, за който казваме, че трябва да бъде променен сега – Законът за народната просвета, беше променен през 1991 г. Колеги, от 1991 г. до момента обществото се развива и върви напред. Ние трябва да отговорим на нуждите на това общество. В интерес на истината като човек с немалък управленски опит в системата на образованието

защото исках най-после хората, които коват законите на страната и законите, които ще определят нашето нашето професионално бъдеще, бъдещето на нашите деца да отговарят на това, което се случва в момента в Европа и света, защото искаме или не искаме, ние сме част от тази глобална образователна система. Много исках да видя добрите практики, която споделяха нашите колеги от Италия, Финландия, Франция, Румъния, Полша за това как образованието е прогнозируема дейност, която е трасирана от държавата в продължение на години напред. Тези гаранции успях да намеря в този закон, който Ви предлагаме наистина да погледнем с повече разум и с по-малко политически пристрастия. Искам да кажа, че това, което е фиксирано в този Закон за предучилищното и училищното образование, без сега да се опитвам да правя научна лекция за това какво означава предучилищното образование и какво означава предучилищно възпитание, защото при нас образованието и възпитанието вървят ръка за ръка, трябва да Ви кажа, че наистина имаме крайно драстична нужда от промяна в нормите, по които функционира системата на образованието. Този закон е едно добро начало и аз считам, че Вие ще разчетете и добрите, и стратегически важните моменти в този закон. Юристите знаят, че законът е една жива структура, която от практиката получава своето усъвършенстване и промяна, но нека да дадем възможност на системата да има гаранции и сигурност за това какво ще се случва през следващите 15-20 години. Исках да завърша изказването си със заглавието на едно есе на Робърт Фулъм за това, че „Всичко, което трябва да знам за живота, съм научил в детската градина“. Искам да Ви кажа, че тези членове от закона, които формират представата, функцията, задълженията и дейностите, които се извършват в предучилищните образователни институции – детските градини, е това, от което цялата ни система има нужда. Няма да говоря за необходимостта от качество на образованието, защото вярвам, че всички сме убедени, че образованието ни трябва да бъде качествено на база на изключително много ресурс, вложен в него, като под ресурс нямам предвид пари, въпреки че всяка стотинка, вложена в образование днес, са средства, които след години ще спестим от социални плащания. Няма да казвам колко е важно да наблягаме на квалификацията и подготовката на педагогическите кадри, защото те са хората, които предават знанията, опита, познанията и уменията, които се изграждат в нашите деца. Просто искам да кажа, че наистина има теми, по които трябва да бъдем обединени, да подхождаме с разум и сърце, да подхождаме с компетентност и най-важното – с отговорност към това, което правим. Резултатът от нашата работа днес ще берем години напред.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, вярно е, този законопроект беше разглеждан в продължение на няколко месеца в Четиридесет и първото Народно събрание от всички възможни аспекти, смея да твърдя. Освен тези аспекти, касаещи пряко същността, съдържанието, принципите на българското образование, предначертани в този законопроект, бяха обсъдени и други теми, касаещи включително и общочовешки ценности и то в европейски контекст. Както казаха и някои други, изказали се преди мен оратори, широк дебат имаше и по отношение на зададената тема за изучаването на майчин език в училищата. Не бих искал да влизам в детайли, но съм длъжен да припомня, че още тогава Парламентарната група на Движението за права и свободи в лицето на няколко оратори и в комисиите, и в пленарната зала, и в медиите категорично се противопоставихме на онези текстове, които според нас са откровено дискриминационни, на онези текстове по отношение на тази материя, които според нас суспендират права и ограничават желанието на немалка част от българското общество за адекватно и достойно изучаване на майчиния език.

Не бяха приети предложенията, касаещи и според нас оптимизиращи това изконно човешко право, което е детерминирано всъщност не само в европейски нормативни документи, но и в международни директиви, а също така това положение е протектирано и от Конституцията на

по отношение на съвременната визия за изучаване на майчиния език. В този смисъл ползвам думите на оратора, изказал се преди мен. Според мен законът в този смисъл не е изживял своя катарзис и парадигмата е отново погрешно зададена в този контекст. Ползвам случая, за да заявя от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, че ние няма да подкрепим закона и заради тази причина, а именно, защото той е дискриминационен в тази му част. Благодаря.

търсейки полезността на всяко действие си мисля, че дори и този дебат би помогнал да създадем закон, който ще работи за качественото образование в нашата страна. Идвам от реалните условия на образованието. образованието. В продължение на две години съм участвала в отговорно и критично обсъждане на Проекта за закон и днес ще си позволя да споделя мнението на моите учители, на колегите, които участваха активно в обсъждането, които направиха много и ценни предложения. За разлика от колегите, ще се спра на конкретните неща в закона, на конкретните неща в закона, които биха довели до едно качествено образование. Мисля, че квалификацията на педагогическите специалисти е в основата на качественото образование. Организацията и управлението на качеството в образованието е другият момент, който би довел до успешно изпълнение на мисията на образованието. Определено смятам, че изграждането на инициативни, автономни, владеещи ключови компетентности млади хора, които са с нагласа за учене през целия си живот, хора, които искат да осъзнаят своите силни страни и да ги прилагат за себе си и за обществото, трябва да бъдат подготвени от качествени специалисти. Затова ще говоря за квалификацията на учителите,

се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоява с документ от обучения по специализирани международни и национални програми. Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е в съответствие с професионалния му профил, с изпълняваната длъжност, професионалното развитие на педагогическия специалист, съобразена е с националната, регионалната, общинската и училищната политика. В проекта много конкретно е регламентирана и вътрешно-институционалната квалификация в размер на 16 часа, атестацията на четири години като процес на оценяване на съответствието на дейностите на учителите и директорите с професионалния им профил, както и със стратегията за развитието на детската градина и училището, която също е предвидена. Нещо повече. За първи път в чл. 226, ал. 4 се предвижда освобождаване от длъжност при най-ниска оценка при атестиране, разбира се, по условията на Кодекса на труда. Въвежда се информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. В Проекта за закон много подробно са изписани изискванията към програмите за повишаване на квалификацията. Предвижда се и разработване на система за сертифициране на институциите, предлагащи квалификационни услуги за учителите. Надграждащата квалификация на педагогическите специалисти, вече се говори за това, е задължително условие за кариерно развитие. Ние имаме традициите, имаме практиките в тази в тази посока. Тук става дума за това, че освен педагогическия, освен трудовия стаж

Въвеждането на педагогическото портфолио е наложително и също е предвидено в Проекта за закон в предучилищно и училищно образование. Накрая. Мисля, че механизмът за бързо израстване в длъжност „старши учител” с двете си степени – в чл. 225, е много положителна стъпка. Привличането на младите хора към учителската професия с регламентирана практическа подготовка на студентите също е намерило място в нашия Проект за закон. Чрез въвеждането на статута „стажант-учител” ще помогнем на младите учители да се приспособят към професията и да не я напускат прекалено бързо. Това реално ще е устойчивостта на вече действащите проекти и студентски практики „Заедно в час”. Това са мерките за укрепване на авторитета и престижа на учителската професия и превръщането й в привлекателна. Качеството на образованието и организационното развитие на съответната образователна институция е другото условие за действително постигане на актуалните цели на образованието. Предложенията ни в проекта са продиктувани от липсата на изградена цялостна, единна система за управление, контрол и оценка на качеството на образованието чрез показатели, отчитащи сходните данни в системата и изходните резултати. В сега действащата нормативна уредба не са създадени механизми за прозрачност и публичност на резултатите от инспектирането. Институционално, в лицето на регионалните инспекторати по образование, се смесват функциите по администриране, организиране и подпомагане на образователните институции, от една страна, и контролът, инспектирането инспектирането и оценяването, от друга страна. В предложението ни за законопроект за първи път се урежда изискване за прилагане на системата за вътрешна оценка на управление на качеството. Налага се усъвършенстване и на външното оценяване, тук стана дума за това, на предлаганото ни образование. Резултатите от инспектирането на образователните институции неминуемо ще бъдат база за формиране и осъществяване на държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование. В проекта се регламентира предоставяне на средства за поощряване на качеството на образованието. Средствата за училищата със слаби резултати ще бъдат целеви за подобряване на качеството. за което много се говори в Министерството на образованието, но не го видяхме в Бюджет 2014 г. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Иванова. Реплики има ли? Няма. Госпожа Ирена Соколова е заявила изказване. Госпожо Соколова, предполагам, че ще поискате и удължаване на времето на група, защото

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да бъда кратка и много точна. Този законопроект има един-единствен проблем. Това е проблемът с авторството, който Вие имате за това да приемете, че законът е внесен от ГЕРБ. Този закон събра консенсусно над 100 неправителствени организации, цялата научна общност, събра родителите, учителите, работещите в сферата на образованието, социалната дейност и подкрепата. Той беше консенсусен, защото две години и половина беше изработван в работни групи, както изтъкна господин Багдасаров, както госпожа Богданова обаче пропусна да спомене. Всички казаха мнението си и дадоха най-добрите си предложения. Това, разбира се, не означава, че Вие не можете да направите промени между първо и второ четене. Само че проблемът с авторството излиза на преден план. Той не е нов за Вас, защото в момента БСП пак има проблем с авторството дали по наследство, или по привилегия, да бъде избран нейният лидер. Законопроектът предлага нова философия на отношение към учениците. Не можем да говорим и не мога да се съглася с мнението на господин Лютви Местан, който каза, че най-важно е външното оценяване. Преди да говорим за оценяване и за критерии, които ще произвеждат това външно оценяване, трябва да говорим за смяна на средата, която трябва да носи качествено различен подход и качествено различно отношение. Не може при равни условия да търсим различни резултати. Външното оценяване безспорно е много важен факт, но преди него идва промяната и този закон я залага. Проумейте, че философията на закона е променена. Вече не говорим за това детето да се съобразява с училищната среда, да спазва онзи, както съм казвала и друг път, казармено-приютен модел на страхопочитание. Детето е център и събирателен образ на грижа. Затова подкрепата, заложена в този закон с цялата глава „Подкрепа”, която урежда подробно отношението към детето, към всички агенти в училището, като агенти на промяната, е да може средата да се нагласи към изискванията на учениците. Разбирате ли кой е фундаменталният ни проблем и по отношение на възпитанието, което толкова много широко прокламирате? Надявам се поне господин Монов да може да Ви обясни, че възпитанието е резултат. Възпитанието идва като отношение в средата, като резултат от въздействие. Това, че не сме нарекли родителите „възпитатели”, не ги прави невъзпитатели. Няма нужда да налагаме изрично в закона думата „възпитание”, защото дори е порочно. Просто това е резултатът. Ще Ви кажа няколко конкретни компонента, които се променят. Развива се капацитетът на системата да отговаря на потребностите на децата в процеса на обучение индивидуално, защото се създават екипи, които да изграждат индивидуален профил на всеки ученик. Въвежда се цялостният модел на подкрепа в обучението и същността на реформата. Това започва от детската градина през училището до центровете за личностно развитие и подкрепа. Синхронизира се общата и специалната образователна среда. Сега има разлика в подхода, която е значителна. Идентифицира се профилът на психолога – човекът, който се занимава наистина с индивидуалните нужди на всяко дете. Ако постигате нещо вкъщи като възпитание на децата като родители, то не е защото Вие се наричате техни възпитатели или техни родители, а защото имате грижа, любов и целенасочено отношение на подкрепа. Не Ви прави автоматично добри родители това, че сте родили децата си, както една училищна среда не прави автоматично добри ученици само заради това, че ги е приела. Само когато има индивидуално отношение на разбиране и подкрепа, само тогава имаме добър резултат. Това залага този закон – развива и утвърждава социалната функция на училището, моделира като среда на общността, като център на общностен дебат, място за учене и срещи на всички поколения, бариерата за социалното изключване в момента, среда за развитие на децата, приемане на различните като ценност. Уважаеми колеги, приемането на този закон не е приемане на закон на ГЕРБ. Това е законът на родителите, това е законът на общността, която създаде този документ. Моля Ви, надделейте с

Заповядайте, госпожо Дамянова – имате възможност да репликирате госпожа Соколова. Госпожо Соколова, говорихте за подкрепа на децата, особено на децата със специални потребности, но не разяснихме нещо много важно – закрива ли този закон ресурсните центрове в България? Благодаря Ви, госпожо Дамянова. Има ли желаещи за други реплики? Няма. Заповядайте, госпожо Соколова. Наистина благодаря за този въпрос, госпожо Дамянова. Всъщност в момента ресурсните центрове са 28 – колкото са областите. Уважаеми колеги, ние не делим децата си по области и по градове. Ние осигуряваме подкрепа и грижа. Тя трябва да е там, където са децата. Децата не трябва да се разкарват от целия от целия периметър на една голяма област до ресурсния център, който е съсредоточен в областната единица. Създават се много повече центрове за личностно развитие и подкрепа. Истинският смисъл на това, госпожо Дамянова, да

е, че те имат нужда от ресурсните учители на място, в училищата – там, където ежедневно има проблеми с децата им. Те не могат да разчитат на това, че веднъж седмично или два пъти в ще могат да отидат до ресурсния център. Разбирате ли, пагубно е да си играем на някакви игри, на жмичка, защото по този начин губят децата ни! Затваряме си очите пред реалността и се опитваме с нокти и зъби да държим закостенялото си от години поведение, просто защото така е възпитавал Макаренко или такова е такова е посланието на официалната педагогика. Разберете, животът се променя и ако ние не променим средата за тези деца, просто няма да имаме основание утре да сме спокойни, че сме създали едно нормално поколение. Благодаря. Благодаря, госпожо Соколова. Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания. Записали са се госпожа Корнелия Маринова, Красимира Анастасова и Ирена Коцева, но за да се случи парламентарен дебат, ще дам думата на господин Георги Анастасов, който също желае да се изкаже, и след това на останалите колеги народни представители.

за обсъждане в Народното събрание, трябва да се отговори на въпроса коя част от обществото засяга и решават ли се дадени въпроси. Ще решим ли въпросът с неграмотността с този закон? Не! Ще решим ли проблема със социалната интеграция на голяма част от обществото с този закон? Не! Обратно, този закон цели едно важно нещо – да бъдат субсидирани частните училища. Това е целта на този закон. Единствено и само това! Това беше Вашата позиция, такава ще бъде винаги. Само че аз задавам въпроса – защо не го разширим, защо да не субсидираме и частните фирми, особено дребния бизнес? Той има огромна нужда от държавно финансиране?! Защо не субсидираме адвокатите – тук има толкова много адвокати, такова лоби могат да направят – да получат държавна помощ! Когато предлагате един закон и търсите консенсус, недейте да искате с парите на хората богатите хора да стават още по-богати, защото основно в частните училища са децата на супербогатите хора. Това е факт. Ако не вярвате, има статистика при Ренета Инджова – отивате и я проверявате, за да видите на какви родители децата учат в частни училища.

няма да подкрепим такъв закон. Това не е политическо решение, а преди всичко човешко отношение. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Анастасов. Колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на господин Георги Анастасов? Заповядайте, господин Монов – Вие желаете реплика.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Анастасов, за съжаление, законът не решава дори и този въпрос, защото и там не е направено, както трябва. Примерно не е възприет принципът „парите следват детето“. Специално за децата с увреждания аз лично бих предложил държавният стандарт за издръжка на дете в институция за деца с увреждания да бъде предоставен

центрове за обществена подкрепа, които сега се наричат центрове за подкрепа на личностното развитие. Каква е разликата?! – Че просто ще аутсорсваме още една грижа на държавата към неправителствения сектор. Отсега мога да кажа кои ще са неправителствените организации, които ще изградят тези центрове. Те вече са готови. Досега законът струваше 22 милиона

помислете, вижте каква е реакцията на родителите! Що се касае до ресурсните центрове, които реално искахте да закриете в предишния мандат, днес под някаква друга форма търсите пак техния

Благодаря Ви, господин Анастасов. Има ли желаещи за изказвания от другите парламентарни групи? Давам думата на госпожа Корнелия Маринова, която е записана за изказване. Заповядайте, госпожо Маринова.

Госпожа Дамянова говори изчерпателно за дефицитите в системата на образование, каквито съществуват към настоящия момент. Господин Анастасов преди малко говори за един много сериозен дефицит – за отпадането от училище. училище. Като човек от системата, от 25 години в системата, твърдя, че законопроектът категорично предвижда редица възможности за решаване. Не мога да кажа, че предвижда всичко, защото това е въпрос на оптимизиране, но със сигурност залага изключително много мерки. Надявам се и съм сигурна, че са и ефективни, защото част от тях вече работят в системата на училищното образование. образование. През 2009 г. по данни на Евростат процентът на отпадналите от училище в България е изчислен на 14,7%. През 2010 г. този процент намалява на 13,9, а през 2012 г. възлиза на 12,5% при среден процент, изчислен за 28-те страни – членки на Европейския съюз, от 12,8%. Разбира се, това е твърде високо. Нашата цел със законопроекта е именно да намалее още повече броят, процентът на отпадналите от училище ученици. Залагаме и това, за което говори госпожа Донка Иванова. Това е един от важните фактори – квалификацията на учителите, знаещи, можещи и мотивирани учители.

Това е възможност за квалифицирана подготовка и самоподготовка на децата, за намаляване на отпадането от училище и за развитие на талантите, възможностите, потребностите и интересите на децата. На второ място, в чл. 16 е предвидено да се създадат допълнителни условия за часове, за овладяване на чужд език, когато българският език не е майчин. Това е една от много сериозните мерки, които законът предвижда – допълнителни условия децата да бъдат по-мотивирани, ангажирани с техни дейности и в крайна сметка да постигаме по-високо качество на учебния процес с тях. Въведената нова образователна структура, на трето място, залагането на два етапа в средната образователна степен ще създаде хоризонтална и

до голяма степен ще намали процента на отпадналите от училище. Четвърто, със създаването на нов вид обединено училище децата от малките населени места, децата с финансови проблеми в семействата няма да се налага да отиват в града,

Закон за предучилищно и училищно образование изисква изработването на нови учебни програми с акцент върху практическите умения на децата, намаляването на теоретичните знания, което е много важно за изграждане на компетентности и формиране на умения.

Законопроектът предефинира и видовете училищна подготовка, осигурява автономия на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка. така ще се постигне свободата на училището да определя целите, компетентностите, които ще придобиват децата въз основа не на какво да е, а на техните потребности и интереси. В часовете, предназначени за такава подготовка, ще могат да се изучават предмети по гражданско образование, здравно образование, предприемачество. На следващо място, с цел осигуряване на повече възможности за достъп до образование, превенция на отпадането – основната цел проблемът, по който всъщност вземам отношение, се оптимизира самостоятелната и индивидуална форма на обучение. Мога да бъда конкретна: чл. 109 и 110 развиват тази теза. Развива се дистанционната форма в чл. 111. Цялостно се разписва комбинираната форма на обучение в чл. 112. За оценяването вече се говори като момент за мотивация на децата, важен аргумент, който не само да оценява нивото на техните знания и умения, но и възможност да се идентифицират потребностите на учениците, развиващата функция на оценяването – нещо, на което и действащите педагози твърде много залагат. Смея да говоря и от тяхно име, защото неведнъж съм общувала с тях за годината и половина време, през което този закон беше подложен на широко обществено обсъждане. Накрая бих искала да кажа: не изпадайте в болестното състояние на свръхчувствителност за авторските права! Автори са учителите, неправителствените организации, родителските общности. Автори сме всички ние, защото видно и от казаното от господин Багдасаров, и той, и госпожа Богданова сте участвали в този процес. Недейте така, колеги! Законът, който имаме на стикера, наистина трябва да бъде Законът и наистина трябва да бъде с главно „з“, ако милеем за образованието. Иначе е лицемерие! Благодаря Ви, госпожо Маринова. Колеги, има ли дуплики към изказването на госпожа Маринова? Заповядайте, госпожо Дукова.

Уважаема госпожо председател, една много кратка реплика, по-скоро въпрос към госпожа Маринова. Госпожо Маринова, намирате ли връзка между този закон и стратегията за отпадналите ученици, която беше приета само преди седмица от настоящия Министерски съвет? Благодаря Благодаря Ви, госпожо Дукова. Има ли други реплики към госпожа Маринова? Няма. Заповядайте, госпожо Маринова, за дуплика. Уважаема госпожо председател, госпожо Дукова, колеги! Стратегията за превенция за отпадане от училище и преждевременното напускане беше стратегия, която в продължение на няколко години правителството на Политическа партия ГЕРБ, отново на базата на широк обществен консенсус, дебатира.

Интересно ни е обаче защо се премахва отпадането от училище, а от наименованието остава само преждевременното напускане, при положение, че при разписването на тези понятия в стратегията, те се различават съществено. За справка отворете официалната страница на Министерство на образованието и науката и прочете определенията. Колкото до това дали съответстват – напълно съответстват, госпожо Дукова. Благодаря Ви, госпожо Маринова. Уважаеми колеги, часът е 12,35. Има още записали се за изказвания, така че дебатът по законопроекта ще продължи в следващо пленарно време,

Гражданите малко избързаха с транспарантите и скандиранията, защото в залата има пауза, но може би не всичко може да бъде преценено.

Колеги, тъкмо има възможности народните представители да влязат в пленарна зала. За тези, които имат някаква работа навън, вратите са отворени. Движението е двупосочно.

МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, позволете ми от Ваше име да честитя и на министър-председателя, и на кабинета – една успешна здрава година, да реализират работите, които са започнали. Преминаваме към

Във времето за отговори. Не е започнал контролът. Във времето за отговори. Това е преди контрола.

госпожо вицепремиер, господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Политическите ни послания и поведение през 2014 г. няма да носят знака на отговорността, ако нямаме отговорен и правилен прочит на всичко онова, което се случи през 2013 г. Най-лесната оценка за отминалата година е, че тя е годината на политическите катаклизми и протести. Най-лесното не винаги е най-вярното обяснение. Нашата оценка за 2013 г. е по-различна, далеч по-оптимистична. В периода юни 2009 г. – март 2013 г. демокрацията в страната се изкриви, разболя се тежко с вируса на авторитаризма, който се криеше зад маската на формалната принадлежност на ГЕРБ от ЕНП. Няма нищо европейско обаче в управление, което се превърна в синоним на полицейщината и на двуличието. Не виждам какво европейско има в управление, което непрекъснато генерираше най-различни уродливи явления – от тефтерчето на Златанов, през подслушванията, до разговорите в Банкя и за Мишо Бирата. Различни скандали с едно свързващо звено – опасният, ерозиращият демократичната система процес на поставянето на една персона над институционалността на демократичната държава. Тази власт трябваше да си отиде и си отиде! И това е най-важният знак на отминалата 2013 г. Кабинетът Орешарски, макар и без отчетливо парламентарно мнозинство, бе съставен в името на възстановяването на демокрацията. Тези, които я изкривиха, отказаха да го признаят, защото преди това не признаха вота на суверена, защото не познават друга политическа битност, освен властовата, а опозиционността им е чужда. Но ГЕРБ не е и не може да бъде алтернатива на кабинета Орешарски, така както Бойко Борисов не е алтернатива на Пламен Орешарски. Знаете ли защо? Защото причината за заболяването не може да бъде припозната като панацея. Властта на ГЕРБ не бе управление на държавата, а утоляване на консуматорски апетити с частнособственически привкус от мащабната корупция до още по-мащабната контрабанда! Ако днес нещо трябва да се реформира, то това е именно недемократичното наследство на ГЕРБ! Тогава ние питаме: какво правят така наречените „реформатори” при Борисов? Какво реформаторско може да има в съюза с него? Нищо. Тогава? Какво тегли тях и другите зле прикрити проектопатерици не само от дясното в прегръдката на основния основния герой от разговора за Мишо Бирата? Властта, разбира се, за която знаят, че нямат собствени ресурси, защото за алтернативността претенцията на носители на абсолютната истина, и оттам – маската на морални цензори само, не е достатъчна, особено когато зад дясната маска прозират леви продукти на тройната коалиция. Уважаеми госпожи и господа, оставаме с впечатлението, че се задава една нова коалиция – на политическата безпринципност, на подменените идеи и ценности, една своеобразна коалиция на политическата контрабанда, за която най-подходящият етикет като наименование е именно „Мишо Бирата”.

кабинетът Орешарски е на европейската сцена и е необходим за България! Той е легитимен – и конституционно, и по същество! Има мандат, даден от суверена, чиято продължителност ще зависи от социалната му ефективност, а не от изблиците на политически комплекси на изборокрушенци! Кабинетът се справя, независимо че работи при изключително тежки условия! Както вече съм обявил, най-тежките, в които някога е работило което и да е друго българско правителство. И добрата новина е, че тепърва ще разгърне потенциала си. Според Движението за права и свободи Орешарски е несравнимо по-ефективен от Борисов. Потвърждават го и данните за събираемостта! Не се сбъднаха мрачните прогнози, дори бих казал, трепетните очаквания на деструктивната опозиция, че неизпълнението на данъчните приходи ще надхвърли един милиард! Случи се обратното. Имаме над 100 милиона преизпълнение на данъчните приходи. Още един факт – невърнатото ДДС около 200 милиона.

важно условие за възстановено доверие, което води до размразяване на икономиката и неизбежно до по-успешна социална политика и реабилитирано усещане за държавност и социална справедливост. На фона на фактите воят на парламентарната опозиция звучи като смешен плач, изразяван нерядко с нелепо политическо кресчендо. Да не бъдем голословни. два примера за крещящото политическо двуличие. Тези, които влошиха финансовите показатели на българската държава с цели 8 милиарда 4 милиарда емитиран нов дълг плюс 4 милиарда, похарчени от фискалния резерв, апропо завещани им от Орешарски, днес обвиняват същия този Орешарски, който увеличи дълга със само 800 милиона, че за разлика от тях – похарчилите над 8 милиарда, не бил водил политика на фискална стабилност! Нагло, нали? Особено показателна е трагедията, която заради престъпното наследство на ГЕРБ преживяват тютюнопроизводителите. В края на 2011 г. ГЕРБ превърнаха България в единствената страна, в която този отрасъл е тотално либерализиран! Отпаднаха всички законови гаранции за интереса на тютюнопроизводителите и те бяха оставени на произвола на съдбата! Днес им се налага да пият горчивата чаша с катранената отрова, оставена от управлението точно на ГЕРБ. Ние ли увеличихме четири

те получаваха 100% социални и здравни осигуровки! Факт неоспорим! Всичко друго е лъжа и точно министърът на труда и социалната политика го знае това! Ние обаче няма да оставим тези хора на произвола на съдбата. Утре ще представим пакета мерки, в това число и спешни, които имат отношение към тазгодишната кампания по изкупуването и трайното решение на проблема, защото 100 хил. семейства в европейска България не могат да бъдат оставени в ръцете на който и да е картел! Движението за права и свободи няма да спре да подкрепя кабинета Орешарски в политиката му на възстановяване на институционалната функционалност в държавата, в последователността за постигане на финансова стабилност, компетентното съживяване на икономиката, коректното подпомагане на бизнеса чрез намаляване на административните тежести и антимонополни политики! И забележете, под „антимонополна политика” разбираме грижа за потребителите. Това означава тотален анализ и преглед на функционалността на регулаторите, защото те не изпълняват ефективно вменените им по закон задължения. Непременно трябва да се възстанови и колективният характер на Сметната палата!

оптимизъм, който чета дори в протестите – болезненият опит на политическия процес и на гражданското общество да се излекува от тежките рани, нанесени от авторитарното управление на ГЕРБ. е решителната. Европейските избори ще покажат кой е на прав път. Нека народът бъде нашият съдник!

по начина на водене. Да помоля да се подготвят от най-голямата парламентарна група за задаване на въпроси. Ще Ви припомня какъв е редът. искам да Ви обърна внимание, че за пореден път нарушихте Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, но този път толкова грубо и в противоречие със собствената воля, която Вие сте записали, гласувайки правилата за блиц контрола. Няма как да ме убедите, че, видите ли, даването на дума от името на парламентарна група за изявление било преди започване на отговорите по конкретен въпрос, тъй като в същия Правилник – трите парламентарни групи, без ГЕРБ, сте гласували, изрично е записано, че последният час и половина от всяка първа сряда на месеца ние сме в режим на блиц контрол. В този смисъл даването на дума за изявление от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи грубо погазва нормите на Правилника. Аз Ви разбирам, че Вие сте притеснени от други вътрешнопартийни проблеми, които имате, и не Ви е до Правилника и да следите нормите. (Шум и тук е Народното събрание. Тук са парламентарните групи и каквито и проблеми да имате, моля Ви, твърдо се придържайте, и стриктно, към нормите, които – повтарям, Вие наложихте в този Правилник. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Ще взема акт от Вашето изказване. (Оживление.) Има ли други? Няма. Преминаваме към Моля, господин Добрев, заповядайте. Да се подготвят парламентарните групи. Ако сте забравили – по реда на големината на групите, един въпрос в рамките на две минути, отговор – три минути, народният представител – реплика, две минути, и след това министър-председателят или вицепремиер – две минути.

и касае „Южен поток” – една тема, по която ние се опитваме в продължение на последните близо два месеца да изслушаме премиера, но управляващото мнозинство с процедурни хватки отхвърля тези наши предложения. Конкретните ми въпроси са много, но ще се опитам в рамките на тези две минути да ги формулирам като един, тъй като такава е процедурата. Вчера станахме свидетели на нова позиция от страна на Европейската комисия по проекта „Южен поток”, която заяви, че проверява процедурата, а тя тя не е и процедура за обществена поръчка, проверява процедурата за избор на изпълнител на строителството на територията на България. Това е изключително неприятно, защото ни връща в периода 2007-2008 г., когато тези проверки и разследвания бяха често срещана практика. Вие от тази трибуна в началото на месец ноември в рамките на блиц контрола заявихте, че параметрите по междуправителствените споразумения, подписани в 2008 г. и ратифицирани от Народното събрание, няма да бъдат променяни. Междуправителствените споразумения няма нужда да бъдат променяни, защото по Вашите думи, те са рамкови споразумения. Няколко седмици след това разбрахме, че още от месец август българското правителство е било уведомено с писмо от Европейската комисия, че са необходими промени на тези междуправителствени споразумения. Въпросът ми е: все още ли поддържате тази теза? Освен това искам да Ви попитам дали смятате, че вдигането на капитала със 191 млн. лв. на „Южен поток” – България, е е неангажиране от страна на българската страна с финансиране на проекта, нещо, за което Вие се похвалихте преди няколко месеца и нещо, което бе договорено от правителството на ГЕРБ през месец август 2012 г.? Българската страна започна да харчи средства по този проект. Последният ми подвъпрос касае започналата процедура за избор на изпълнител. Стъпките, които правите в момента, ще ни доведат до ситуация, в която ние имаме избран изпълнител, без да имаме осигурено финансиране. Това няма да е първият проект в енергетиката, при който имаме избран изпълнител без финансиране. Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за отговор.

Аз ще започна с по-общо експозе. Както е известно, в 2008 г. има сключено междуправителствено споразумение между България и Руската федерация. Такива споразумения има с всички страни, през чиято територия ще минава газопроводът. Дали и доколко те са съобразени с Третия енергиен пакет, е въпрос на стар спор между Европейската комисия и руската страна, така че няма как ние да разрешим този спор. Напротив, от съгласувателните срещи, които българският енергиен министър направи заедно с останалите колеги в Брюксел, има договореност за общ подход към изграждането на този газопровод от гледна точка и на всички юридически подробности, така че не виждам тук какво е направила българската страна, което не е в унисон. Напротив, от договорите на всички страни, в това число и на България, ние сме сравнително най-близо до изискванията на Третия енергиен пакет. И допълнително – в хода на последните преговори от тази есен, ние имаме договореност с руската страна, че газопроводът ще се експлоатира при условията на българското законодателство, което за мен е ясна гаранция, че ще бъде спазено и европейското законодателство.

тези средства по никакъв начин не засягат държавния бюджет. (Реплики от ГЕРБ.) Това са средства, които ще бъдат получени като заем от руската страна, който ще бъде обект на изплащане от транзитните такси по газопровода, госпожо Цачева. Ще ги връща бизнесът на „Южен поток”, а не българският данъкоплатец. При това бизнес, който няма да засегне по никакъв начин даже и българските енергийни дружества. Заради това че газопроводът преминава през територията на страната се плащат такси, отчисления, които са източник за погасяване на въпросния заем. В резултат на това обаче остава собственост за българската страна – собственост, в която българският данъкоплатец не е инвестирал нито един лев. По отношение на проверката на Европейската комисия – разбира се, с интерес ще се запознаем със заключенията и, ако има някакви нарушения, ще ги коригираме своевременно.

Аз се надявам Вие да приемете една процедура по изслушване по темата „Южен поток”, защото това е един от най-големите в историята на България. В последните години знам какво се случи с последния голям проект, който обещахте да възобновите, а все още не виждаме това възобновяване. Най-важното, на което трябва да отговорите в това изслушване, ако не се съгласите да има такова, е: ще подпише ли „Южен поток” – България, договор за строителство на тръбата на българската територия, без да е осигурено финансиране? До момента българската държава в лицето на своето дружество „Български енергиен холдинг” – 100% собственост на българската държава, е дала 192 млн. лв., които са част от собствения капитал, но подписаният заем с руската страна гарантира единствено собствен капитал в рамките на проекта. Останалите 70% ги няма. Ще подпише ли българската страна договор с изпълнителя на този газопровод на българската територия, без да е осигурила 100% от финансирането – нещо, което сме виждали в миналото? Благодаря. ПРЕСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз. Заповядайте, господин министър-председател. Да се готвят от Коалиция за България. Така Вие избрахте преди известно време и говорехте за дълга. Надявам се, че ще имаме възможност да дискутираме и тази тема. Сега избирате финансирането.

4,25! Дори само тази тема, според мен, би трябвало да Ви кара да бъдете по-въздържани, защото разликата между многомилиардния заем, който ще бъде договорен – четири на сто върху многомилиардния заем, или по-скоро 3,75, ако трябва да бъдем прецизни, това е разликата, са стотици милиони, с които щяхте да ощетите държавата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател. Сега задава въпрос господин Петър Кънев от Коалиция за България. Молбата ми ще бъде да се развие един въпрос, а не с подвъпроси, както беше казано в предишната процедура. Заповядайте, уважаеми господин Кънев.

очакванeто „изпълнение на Бюджет 2013 г.”. Знам, че е рано. Знам, че това са предварителни информации, но също така знам, че Вие бяхте министър на финансите и логично е все пак да споделите с нас какви са Вашите очаквания. Няколко конкретни подвъпроса, ако трябва да бъда коректен: какво става с фискалния резерв; къде сме в момента; какво става с държавния дълг? До момента в медиите през последните седмици излязоха доста цифри

Министър-председателят не е длъжен да казва числа, както и вицепремиерите, когато отговарят, само припомням. Но ако ги знае, няма лошо да ги каже.

можем да говорим само за ориентировъчни тенденции. Дори някоя от цифрите, които ще спомена, поемам риска да не е точно такава в официалния отчет, но сигурно ще бъде близка до нея. Спрямо началото на мандата ще припомня, че действително имахме доста голям риск от неизпълнение на приходите и тогава той се оценяваше на 1 млрд. лв. Преповтаряше се много пъти от опозиционните лидери, че няма да бъде изпълнена приходната част с 1 млрд. лв. Крайните резултати, пак повтарям, с големи закръгляния са неизпълнение, свито повече от три пъти спрямо първоначално очакваното. Най-вероятното неизпълнение на приходи ще се ориентира някъде между 200-250 млн. лв., в най-лошия случай малко над 250 млн. лв., което в сравнение с очаквания един милиард е съвършено различна картина. Нещо повече, в средата на годината размерът на невърнатото ДДС беше малко над 700 милиона. Приключваме финансовата година с размер на невъзстановено ДДС 240 млн. лв. Тоест, ако добавите 450, 450, закръглям, към приходната част, защото ние можеше да ги покажем като приходи, ако бяхме продължили политиката да не връщаме ДДС, тогава дори щяхме да преизпълним приходите, но щяхме да продължим политиката на некоректност и затрудняване на ликвидността в икономическата система, резултатите от която в последните четири години не са за възхвала. По отношение на фискалния резерв, предварителните очаквания са той да бъде около 4,7, което е над законово изискуемия минимум от 4,5, бюджетният дефицит най-вероятно ще възлезе на сума около 1,5 милиарда, или 1,9 при допустими от закона до 2, или по-скоро не повече от 2 на сто от брутния вътрешен продукт.

Вашите коментари от лятото на миналата година за единия милиард, който Народното събрание одобри като лимит за заемане на нови дългове. Тогава тук, от тази трибуна, се опитах да обясня професионално, а не политически, че когато вземате дългове, да връщате стари, това не увеличава дълга. Въпреки това Вие организирахте неясна за мен кампания, лъгахте хората какво ще стане с този един милиард. Сега, струва ми се, че ако трябва да бъдете честни със себе си, когато влезете в сайта на Министерството на финансите и видите, че към края на месец когато приключи предходното правителство, размерът на дълга беше малко над 14,4 млрд. лв., към края на годината се очаква да бъде около 14,1, и

Благодаря Ви, господин Добрев. Господин Кънев – за реплика, защото ако Ви бях отказал, да е след процедурата, щеше да стане голяма разправия. Заповядайте, господин Кънев, да продължим. поздравя Министерството на финансите и премиера за нещо, което те направиха и което българският бизнес го почувства. Не бях прав, като казах, че излезе само една уточнена цифра за така наречената „минусова инфлация” или „дефлация”.

Българският бизнес показа, че когато държавата е коректна с него, и той е коректен с нея. По предварителна информация за последните три седмици на месец декември само от данък печалба българският бизнес се отчете с 220 млн. лв. в повече.

Малките и средните предприятия в държавата несъмнено се нуждаят от нейната подкрепа. Предполагам, че повечето от тях са разбрали, че правителството на господин Орешарски полага усилия в тази насока и има едно по-различно отношение към тях. Тези усилия несъмнено трябва да бъдат продължени, затова моят въпрос към госпожа Бобева е: каква е политиката на правителството по отношение на малките и средните предприятия? Благодаря. Благодаря, господин Кичиков. Заповядайте, уважаема госпожо Бобева, да отговорите на този въпрос – кратък, ясен, точен, в съответствие с правилника.

Знаете, че в Програмата на правителството малките и средните предприятия и насърчаването на малкия и среден бизнес заемат централно място. Това е основният фокус, около който са подчинени Цялата политика, освен на основата на програмата, е развита в Стратегия за малките и средните предприятия, която беше предоставена за обществено обсъждане преди два месеца. Очевидно проблемът с политиката на правителството по отношение на този сектор е особено важна за бизнеса и за гражданите, защото получихме извънредно много бележки и предложения за това каква политика трябва да следва правителството в тази област. Ето защо ние след като обобщихме всички предложения и взехме предвид разумните, може би следващата сряда на заседание на Министерския съвет ще обсъдим и приемем Стратегията за малките и средните предприятия. Бих искал да откроя три акцента в нея.

съюз. Второ, стратегията взема предвид българската специфика. Разбира се, някои от проблемите на нашите малки и средни предприятия са проблеми на всички европейски малки и средни предприятия, но за съжаление през последните години бяха натрупани доста проблеми в малкия и среден бизнес масови фалити, ограничен достъп до финансиране, намаляване на инвестициите в иновативни малки и средни предприятия, тоест доста сериозни проблеми, за които има нужда от активна държавна политика.

Предстоят и някои законодателни промени, включително и в стимулирането на инвестициите и поставяне на акцент върху инвестициите в малкия и средния сектор. Заделихме 20 милиона в бюджета за тази година за иновации, като отново приоритет ще бъдат малките и средните предприятия. По отношение на достъпа до финансиране – един от основните източници за насърчаване на този достъп, особено на стартиращите се предприятия, е реформата на Банката за развитие, която вече стартира първите си продукти за насърчаване на стартиращи предприятия и микропредприятия. В тази връзка сме в преговори и вече имаме напредък с международните финансови институции – да променят цялостните си стратегии за финансиране в България и да ги ориентират към малкия и среден бизнес, а не към възобновяеми енергийни източници и други

уважаеми представители на Министерския съвет, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще направя леко продължение и въпросът ще бъде в духа на декларацията, която беше прочетена от Движението за права и свободи – за това, че вече полицейщината е изчезнала, че вече я няма. В тази връзка искам да конкретизирам и въпроса си: кое налага на кое налага на 10 и на 15 януари, днес, когато започва парламентарната сесия на Народното събрание, да имаме този необосновано голям брой полицейски сили? Това създава усещането не за полицейщина, а като продължим и с въпроса колко са хората, които присъстват днес тук като протестиращи, колко са полицейските сили, дислоцирани тук, на територията на София, в центъра на София, колко са областните дирекции, които са командировали съответните служители, за да има това засилено полицейско присъствие и да бъдем в този полицейски пръстен, намирайки се в Парламента днес, какви са данните и от какво се притеснявате? Ние, народните представители, които сме избрани от българските граждани, не искаме да бъдем заграждани по този начин с полицейски сили. Ако имате някакъв страх, ако имате някакви неудобства, ще Ви кажа, че това струва пари на българския данъкоплатец. А много са населените места, които не могат да видят полицаи заради командировките, които се правят ежедневно на територията на столицата и командированите служители, които охраняват границата между България и Турция. призоваваме вицепремиера и министър на вътрешните работи да отговори: кое налага да има това полицейско присъствие, кое налага да се профилактират български граждани, които не са извършили престъпления, и да се притесняват по домовете им в ранните часове?

дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, госпожи вицепремиери! Уважаеми господин Цветанов, организацията на охраната на обществения ред около Народното събрание е на основата на оперативна информация, с която разполагаме в момента – за подготвяни действия, включително и от протестиращи, на основата на реалната обстановка в момента. При тази организация се водим само и единствено от това да запазим живота и здравето както на народните представители, така и на гражданите, които протестират и спрямо които се протестира, протестира, като запазим обществения ред и не допуснем да се разруши имуществото. Винаги сме се водили само и единствено от това и то ще бъде нашият мотив и занапред при планирането и организирането на такива мероприятия. В конкретния случай – за 10 и 15 януари, има оперативна информация, която включително е потвърдена и чрез специални разузнавателни средства, че са подготвяни действия, които са целели нападение, включително опити за нападение над хората, които са в Парламента, включително и спрямо полицията, провокации и други. Именно в тази връзка са всички предприети действия. Мисля, че вътрешните работи и всичко, което беше направено до момента, се стигна до това, че не допуснахме да има остри сблъсъци и да пострадат български граждани. Искам да Ви уверя, че и в бъдеще ще се водим само и единствено от това. Не знам какви случаи точно визирате, но за всички случаи, за които аз имам информация, при викането за беседа или за проверка, или каквито и да е действия на полицейските служители – се спазва те да са само и изцяло в рамките на закона. Ще продължим така. Това, от което ще се водим, е желанието и усилията, които ще вложим в това, да наложим върховенството на закона. Няма успяло

каза нещо, което беше задавано като въпроси през последните няколко седмици – използват ли се специални разузнавателни средства срещу мирно протестиращите български граждани? Аз Ви благодаря, господин Йовчев, защото това е голям напредък – днес Вие признахте, че много сериозно и умело прилагате тези специални разузнавателни средства, а Вие знаете как. Нека припомним и делото „Галерия”, което даде възможност действително да се покаже какъв е стилът и манталитетът на тогавашната тройна коалиция. Притеснението на българските граждани е от това, което виждат в центъра на София. Днес, когато пристигахме на работа, и в понеделник – 10-и, когато беше предишното

Имаше малка група от хора, които изразяваха своята стандартна гражданска позиция. Вие сте изключително загрижен за имуществото. Не си ли задавате обаче въпроса кой провокира това, което се случва в продължение на 210 дни? Задавате ли си този въпрос? Загрижен сте за имуществото, но задавате ли си въпроса какво е усещането в хората, когато се нарушава тяхното имущество, когато се влиза в техните домове, когато се пребиват български граждани? Дори и сега прочетох в сайтовете, че в Петрич също подобни ексцесии, които водят до това, че хората нямат доверие в системата, защото полицейските служители бранят властта, присъствайки на жълтите павета в центъра на София. Колко струва това на бюджета и кой плаща тези пари? Благодаря Ви, господин Цветанов. Заповядайте, уважаеми господин вицепремиер.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 Специални разузнавателни средства се прилагат спрямо лица, за които има данни, че са извършили тежки криминални престъпления. Ако за тези лица, както е в случая, и по тази разработка се получат данни, че въпросните лица са свързани именно с такива действия,

В тази връзка ще се опитам да припомня само изказване на главния прокурор, според което, по време на Вашето управление 800 български граждани са подслушвани незаконно.

беше значително по-голям, отколкото са протестиращите срещу правителството в момента. По отношение на незаконно влизане по домовете – ако имате такива данни, моля Ви да ги предоставите на компетентните органи. Искам да Ви уверя, че в момента извършвам проверка на всички случаи, в които са използвани специализирани полицейски сили, сила или помощни средства при задържане на лица. Съвсем скоро ще излязат резултатите от проверката и аз ще ги обявя пред обществото. Мисля, че тогава ще стане съвсем ясно

Благодаря Ви, госпожо председател. Въпросът ми е към господин Пламен Орешарски – премиер на Република България. Искам да му задам труден въпрос.

Статистическата информация от годините – от кризата до 2013 г., показваше свиване на вътрешните инвестиции, проблеми с чуждите инвестиции в България. Имаше коментари и в пресата. Искам да чуя от първо лице: каква е предварителната Ви оценка за динамиката на чуждите и частните инвестиции в българската икономика, първо? Второ, което е и най-важно: какво смята да направи правителството, за да стимулира и частните инвестиции, и чуждите частни инвестиции? Как ще използвате публичните инвестиции, за да се стимулира растежът? Известно е и в теорията, и в практиката, че не може да има

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гечев, въпросът Ви действително е труден. Не разполагам с цифрите пред мен, разбира се. Ако проследим обаче динамиката на свиването както на вътрешните инвестиции,

Ще видим, че от равнища на около 8 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции примерно през 2008 г., миналата година те слязоха на под 2 милиарда не мога да кажа точно колко са. Тази година картината ще бъде още по-лоша. За да не се изкушават колегите отдясно, ще спомена само за спрямо първите 6 месеца на по-миналата година, тоест 2013 г. спрямо 2012 г. – свиването е почти двойно, като тенденцията се запазва и към септември, запазва и към септември, последното тримесечие, което е отчетено. По моя прогноза тенденцията ще запази своята инертност още известно време. Всички знаем, че една инвестиция се прави, но преди това се взема решение. За да се вземе решение трябва да се одобри средата, видовете рискове и така нататък. Поне 6 месеца до една година, пак казвам, по моя оценка е инерционният лаг, след който можем да очакваме, че смяната на икономическата обстановка и на бизнес климата в България е намерила израз и в инвестиционните намерения на по-малки или по-големи местни или външни компании. От тази гледна точка за 2014 г. имаме умерено оптимистични очаквания за известно възстановяване на инвестициите. При всички случаи нашите оценки са за над 2 млрд. евро, пак повтарям, това са предварителни оценки. Това, което правим – не съм привърженик на целенасочени мерки по отношение на преките чуждестранни инвестиции, а на комплексни. Всичките мерки, насочени за възстановяване на инвестиционния климат и на бизнес климата, имат отношение и към нагласите на инвеститорите и склонността им да инвестират, в това число – без да влизам в по-големи детайли – поправката на нормативната база в посока на по-ефективна конкуренция, антимонополните закони, ускоряване на разплащанията към бизнеса, връщането в срок на ДДС и така нататък, и така нататък. Специално по отношение на преките чуждестранни инвестиции неколкократно съм заявявал, че имаме готовност да подкрепяме и конкретно чрез смекчаване на административните процедури всеки по-голям инвестиционен проект, който изяви готовност да инвестира в страната. Това е в най-общи линии. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин премиер. Заповядайте, господин Гечев, да репликирате господин Орешарски. Благодаря. Господин премиер, съгласен съм с Вашата оценка за тенденциите. Бих казал, че комбинацията, която прави правителството с новия Бюджет 2014, тези почти или малко над половин милиард лева, сигурен съм, че тези публични инвестиции ще привлекат и много повече частни инвестиции, така че ще съумеем да динамизираме вътрешните инвестиции. Що се касае до чуждите инвестиции – да, наистина трябва да създадем благоприятни условия, за да направим инвестиционния климат в България благоприятен за чужди инвеститори. Бих добавил нещо, което Вие отлично знаете – такова динамизиране няма как да стане без някои значими инвестиционни проекти. Дали ще бъдат в енергийния сектор, дали в някой друг, но България има нужда от такъв инвестиционен локомотив, което няма да стане само с увеличение на инвестициите в малки и средни фирми. Всички знаем, че и малките, и средните фирми зависят от развитието на големите инвестиционни проекти.

права и свободи да зададе свой въпрос към някой от вицепремиерите или към господин Пламен Орешарски. Заповядайте,

към вицепремиера Бобева: на какъв етап е административната реформа, която извършваме? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Летифов. Заповядайте, госпожо Бобева, да отговорите на депутатския въпрос. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, колеги заместник министър-председатели! Уважаеми дами и господа народни представители, в качеството ми на председател на Съвета за административната реформа бих искала да кажа няколко думи в отговор на поставения въпрос. Вие знаете, че традиционно всяко правителство има Стратегия за административна реформа, като трябва да отбележа, че в голяма степен има и приемственост в тези стратегии поне през последните три или дори четири мандата. Докато приоритет досега основно беше подготовката на българската администрация и нейното участие в европейските процеси, ние отбелязваме сега, че акцентът в реформата би трябвало да се постави по отношение на конкретните и реални проблеми на българските граждани и на бизнес сектора. Ето защо нашата стратегия, която предполагам, че в най-скоро време ще подложим на обществено обсъждане, е озаглавена: „Работим за хората“. Основните приоритети в програмата са свързани с визията за това, че имаме нужда от по-малка, но по-ефективна, по-мотивирана и в по-голяма степен обърната към конкретните проблеми на обществото администрация. В това се включва и предоставянето на електронни услуги, включително преодоляване на някои много сериозни проблеми в администрацията. Бих искала да посоча само един проблем с прекомерно многото стратегии. В момента тоест неотменени, 211 стратегии, които са писани в по-голямата си част от предходното правителство, 93 хил. служители в държавната администрация, над 100 публични администрации на национално ниво. Тоест необходимостта от консолидация на администрацията е свързана също и с консолидиране на техните функции, а също се очаква и ефект върху бюджета. Един от основните приоритети, включително в рамките на компетенциите на администрацията, това е подобряване участието на българската администрация в европейските структури с по-ясно откроени приоритети и защита на българските интереси в рамките на тези европейски дебати. Стратегията е обезпечена ресурсно както от страна на бюджета, така и с оперативни програми. Ние сме в диалог с нашите европейски партньори по отношение на спазването на общите насоки в развитието на администрацията в Европейския съюз. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Бобева. Заповядайте за реплика. Не желаете. Остана възможността и на Парламентарната група на партия „Атака“ да зададат въпрос на някой от представителите на правителството. С това, уважаеми колеги, парламентарният блиц контрол приключи. Благодаря на премиера Пламен Орешарски и на вицепремиерите Златанова, Бобева и Йовчев за участието им в днешния парламентарен контрол – едно добро начало на пленарната сесия. Започваме с препитване на премиера и вицепремиерите. Успешен ден! Мисля, че с това успешно завършваме и първият пленарен ден на Народното събрание от новата пленарна сесия. Следващото пленарно заседание ще се състои утре,